колеги! Честит празник! Да честитим имения ден на всички, които днес ще празнуват, на всички именици! Да са живи и здрави!

Имениците да почерпят и банкерите също. (Звъни.) Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, днес е първата сряда на месеца, затова програмата се формира по чл. 53, ал. 8 от Правилника. С оглед ротацията на парламентарните групи този месец първа ще бъде парламентарната група на „БСП за България“, следват „Обединени патриоти“, след това „Движението за права и свободи“, Политическа партия „Воля“ и Политическа партия 1. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“ – Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност за 2016 г., вносител Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31 май 2017 г. г. 2. Предложение от парламентарната група на "Обединени патриоти" – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители на 26 май 2017 г. от парламентарната група на "Движението за права и свободи" – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Вносители – Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид на 26 октомври 2017 г. Продължавам с точките от Програмата: 2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за измерванията. Вносител е Министерският съвет на 23 октомври 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Вносител е Министерският съвет

относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание. Вносител е Министерският съвет на 18 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 18 октомври 2017 г.

2017 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за Европейската заповед за разследване. Вносител е Министерският съвет на 10 ноември 2017 г. 10. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители са Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. 11. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет на 29 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. 12. Първо гласуване на Законопроекта за платежните услуги и платежните системи. Вносител е Министерският съвет на 16 октомври 2017 г. 13. Парламентарен контрол. Колеги, моля да гласуваме Програмата за дневния ред – това, което изчетох след точките, които са предложени по чл. 53, ал. 8.

Първото е следното: при изслушване на Доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. да бъдат поканени за участие в изслушването на този доклад главният прокурор на Република България, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, директорите на направления и министърът на вътрешните работи, тоест това са всички органи, които могат да искат прилагане на специални разузнавателни средства. Моля, с оглед на това и ако се приеме това процедурно предложение, съответно т. 1 да

Колеги, обратно предложение. Заповядайте, господин Велков. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, във връзка с предложението, което чухме, бих искал да Ви информирам за следното: Комисията за контрол над службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства имаше заседание, което беше посветено, уважаеми господин Кирилов, на приемането на Доклада, за който Вие говорите, на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. На това заседание присъстваха главният прокурор на Република България, представителят на Висшия съдебен съвет – господин Магдалинчев, шефът на ДАНС, заместник-министърът на вътрешните работи. Те всички чуха Доклада и искам да Ви кажа, че този доклад беше одобрен пред Комисията. Така че да ги каним тук е абсолютно безсмислено и ако Вие искате да промените нещо в това, което ние предлагаме и ползваме правото си на предлагане, бих искал да Ви кажа, че то няма никакъв смисъл. Защо да не поканим тогава и самия господин Бойко Рашков да дойде тук, защото не чух от Вас, че той трябва да бъде тук, а ние слушаме него? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Велков. Само да поясня, че на Председателски съвет тази тема беше повдигната относно гледането на Доклада и отбелязах, че от 9 члена на Комисията 5 отсъстват: господин Цветанов, господин Карадайъ, господин Попов, господин Марешки и председателят на Комисията – господин Лазаров. Говорихме с колегите, те казаха, че няма да оттеглят тази точка, така че ще подложа сега на гласуване процедурното предложение на господин Кирилов в залата да присъстват съответно… Вие Вие казахте директорът на НСС, на ДАНС. Заповядайте още веднъж да изредите всички, които трябва да бъдат поканени, господин Кирилов, за да можем да бъдем по-точни в

Да, директорите на дирекции и кои бях казал?

Второ, чувахме за някакви агенции, чувахме за разузнаване, за НСС, за „Държавна сигурност“ и така нататък. Само Женсъвета не го чухме, извинявам се, госпожо Председател!

Когато предлагате допуск в залата на различни представители на държавните институции, нормално е да кажете техните имена. Ние тук допускаме имена, хора, не допускаме директорите на дирекции, началниците на управления. Молбата ми е да изчетете имената на тези, които искате да бъдат допуснати, и към тези имена да прибавим името на господин Бойко Рашков, и да ги гласуваме заедно, както сме го правили винаги. Относно претенциите Ви, че тази точка не трябва да се гледа,

Това исках и аз да кажа, но искам допълнително да подкрепя тезата на господин Свиленски. Не може тук да каним този, онзи, шефове, началници на тази служба, на онази дирекция… Господин Кирилов,

Понеже сме почнали да ги каним всичките – на тези и онези служби, няма нужда да каним тук агентите на МИ, те са сред нас, така че…

се моля председателят на Народното събрание да направи разяснение и уточнение с така направеното предложение от народния но това е моя хипотеза, той иска да бъдат поканени в залата, за да могат да отговарят и на въпроси, ако възникнат при така направеното предложение за изслушване на Бойко Рашков, и тези, които са заявители, и тези, които са изпълнители при прилагането на специални разузнавателни средства. Затова, тъй като той явно не е запознат с начина, по който се прилагат специални разузнавателни средства, предполагам, но нека той да потвърди, госпожо Председател, моля Ви да уточните това, че става въпрос за: председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и неговите заместници, председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и неговите заместници… Да Ви разясня ли защо и заместниците? При отсъствие на председателя, някой разписва и също е заявител. …Прокуратурата, и тогава можем да направим пълноценен дебат.

уточняваме: господин Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“; господин Андон Ненов – директор на дирекция в ДАНС; господин Бисер Борисов – заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, и, както каза и колегата, и техните заместници, защото… Да, Вие го казахте. Аз казвам: „и заместник”. Има ли нужда да уточнявам, че главният прокурор на Републиката се казва Сотир Цацаров? Бойко Рашков е вносител на Доклада. допуснете го бе, колеги, Вие искате точката! Какво Ви пречи да поискате допускане на Бойко Рашков? Колеги! Заповядайте, господин Иванов.

Благодаря Ви за конструктивната идея, господин Иванов. Моля, гласувайте така направената процедура от господин Кирилов с допълнението на господин Иванов и ако се

предложението на парламентарната група на „БСП за България“, да стане трета точка. Моля, гласувайте, с уговорката да дадем време на нашите гости да могат да се придвижат до Народното събрание.

Госпожо Председател, за да няма съмнение в това, че се прави опит за замазване на точка трета и недопускането ѝ за разглеждане поради изтичане на работното време, предлагам процедура за удължаване на работното време на парламента

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нека не оставаме с впечатлението, че този парламент се опитва да заглуши този Доклад

Повторно гласуване по така направената процедура по прегласуване. Моля, гласувайте.

Допуснахте грубо нарушение на Правилника на Народното събрание, който има силата на Закон по решение на Конституционния съд № 9. Там се казва, че: „Предложението в първа сряда на месеца, направено от опозицията, задължително става точка първа в дневния ред“. В нарушение на закон на държавата за пореден път гласувахте тази точка да стане трета. Чухме безумния аргумент, че: „…въпреки формалните основания, поради липса на депутати от Комисията...”. Законът за Вас вече е формално основание, което може да бъде погазвано по всякакъв начин, за да се скрие истината! Да припомня, че тази точка беше отложена от миналата седмица с обещание от Вас, колеги, че тази седмица ще влезе в дневния ред. Тази седмица влиза задължително по силата на закон! Мнозинството, с решение на парламента, отмени Закона, който е Правилник за работа на Народното събрание! От какво Ви е страх? Показахте с гласуването си, че не искате удължаване на дневния ред до приключване на точката. Това е доказателство, че не искате тази точка да се гледа. От какво Ви е страх? От истината? Ще я скриете на цената на нарушаване на Закона, на цената на отлагане на темата? Няма да я скриете! Тя рано или късно ще лъсне пред българското общество! С процедурни хватки и с грубо погазване на правова държава и демократични правила за пореден път ГЕРБ искат да се скрият от истината, защото ги е страх от това, което ще чуят от трибуната. Благодаря, госпожо Нинова. Процедура, господин Кирилов – заповядайте.

гласувайте да се върне първа точка. Гласували 179 народни представители: за 172, против 4, въздържали се 3. Предложението е прието. Колеги, прекъсваме за половин час работата до изчакване на нашите гости – до 10,00 ч. Благодаря,